sistem lokalne samouprave je nametnut od EU, MMF, sistem finansiranja lokalne samouprave je nametnut. Vi lepo to kritikujete i jedni i drugi, ali nikako da građanima kažete zašto se morali da sve prihvatate kao evropski standard.Sada svi se ljutite protiv Mlađana Dinkića i u tom napadu treba da znate da oni bivši vaši koalicioni partneri sada su opet njihovi koalicioni partneri. Ne znam zašto se prozivate. 2012. gde je Boris Tadić stao Tomislav Nikolić je nastavio i dobio još veće pohvale.Sada pogledamo kako stvari stoje. Trenutno garantovani, ne garantovani dug jedinica lokalne samouprave na datum neki tamo kraj juna 2016. godine je 78,9 milijardi dinara. To da znate. Srbija će u toku oktobra meseca da se zaduži 45 milijardi dinara i 75 miliona evra. Sve čitam zvanične podatke da se ne mučite.Vrlo je interesantan podatak, kaže ovako jedinice lokalne samouprave sa najvećim stanjem duga – Beograd 45,8 milijardi dinara, Vojvodina osam milijardi dinara, Novi Sad 4,5 milijardi dinara, Niš dve milijarde, Kragujevac milijarda,

Ovo što sam pobrojao to je 85,2% ukupnog javnog duga jedinica lokalne samouprave. To ima tendenciju neprekidnog rasta.Kako

Svako ko stanuje u Beogradu duguje 29.109 dinara i da ne ređam dalje, u Svilajncu to je 10.615 dinara. Svaki građanin tog mesta duguje zbog svoje lokalne vlasti i onih ljudi koje ste birali. Tako su vas vodili. To su zvanični podaci države, ove vlasti.Ima još jedan vrlo interesantan podatak. Opet MMF. On je dao i kriterijume kako da se izvrši analiza kreditnog potencijala jedinica lokalne samouprave, pa najmanji kreditni potencijal je kod Niške Banje, to je samo 23,9 miliona, pa nadalje ide Brus koji ima 101 milion, pa onda najveći kreditni potencijal Novi Sad dve milijarde 900 miliona dinara, Pančevo milijarda i 400, Požarevac milijarda i 400. To je ono dokle još oni mogu da se zadužuju.Zašto čitam ove podatke? Vrlo prosto i jednostavno, zato što kada prihvatite pravila i igru MMF snosite i posledice. Posledice su agencije, posledice su privatizacije, a kada je u pitanju lokalna samouprava samo da vam skrenem pažnju, od pre nekoliko godina zvanična politika kaže da javna komunalna preduzeća treba da naprave dobit na kraju godine. Molim vas, po definiciji javna preduzeća nisu društva kapitala koja donose dobit, nego baš naprotiv, treba da organizuju izvršavanje onih funkcija koje predstavljaju život na određenoj teritoriji i da to bude najjeftinije za građane.Zašto ste ubacili profit? Zato što ćete naterati jedinice lokalne samouprave da u sledećoj fazi ne budu sposobne da obezbede vodovod i kanalizaciju, gradski prevoz i da to mora da ide u javno privatno partnerstvo i tako ćemo dobiti eksperte iz inostranstva koji znaju da čitaju vodomere, ali građani neće moći da plate. Vi nešto slično već imate sa komunalnim uslugama poput regionalnih deponija.Sećate se pre nekoliko godina kada je krenuo taj privatni strani kapital, mi ne znamo da iznosimo smeće, u Kovačici je za jedan dan iznošenja smeća skočilo sedam puta. Pogledajte ove regionalne deponije koliko koštaju.Znači, tu će neko da zarađuje profit. Ko će da zarađuje profit? Onaj ko dobije koncesiju ili dobije pravo da napravi. Ovi ovde preko puta mene, oni glume to, oni prikazuju matematičku ekonomiju, procente itd, da nas uspavaju, da se vi međusobno svađate koja će opština šta više da dobije, a glavna svrha jeste da veterinari uštroje lokalnu samoupravu, da mora da dođe strani kapital, da mora da dođe privatni kapital, jer javne finansije pucaju po svim šavovima. Vidite i sami šta se dešava.Lokalne samouprave danas su finansijski nesposobne. Pošto su finansijski nesposobne, one su nemoćne. Isto je urađeno i u republičkoj Skupštini 2004. godine. Šta se uradilo? Nagradi poslanike da izglasaju sve i svašta, da Mlađa progura one svoje propise. Pa kada Mlađa ode, puca sve. I danas poprilično te stvari i pucaju. Videli ste i sami, fond zarada nije mogao da se smanji, otpuštanje nije moglo da da nekih rezultata. Ova igra sa 4,8 milijardi, pa to je ista ona Mlađina priča o suficitu i deficitu. Što reče jedan od poslanika vladajuće koalicije – pa ovo je neutralno, ovo što budemo uzeli lokalnim samoupravama, to će one da dobiju na drugi način, neće ništa značajnije da se desi. Desiće se, javiće se trajni deficit.Na kraju, sa jednom vrlo lepom rečenicom mojih ljudi iz Fiskalnog saveta, da vam kažem kakva će biti sudbina. Kaže ovako – ukoliko se ne uspostavi kredibilan i održivi budžetski proces, a neće kod nas to da se desi ako se sluša MMF, ako se sluša EU, ako se sluša NATO pakt, ako za sve mora da se pita MMF, kako rekoše – sve isplate idu preko njega, njegovo odobravanje, lokalne finansije će nastaviti da generišu docnje koje urušavaju likvidnost privrednog sektora koji posluje sa lokalnim samoupravama i koji će pre ili kasnije postati fiskalni rizik i obaveza za republički budžet, a to znači novo zaduživanje.Juna godine Srbija je imala javni dug 14,5 milijardi evra, prema podacima Uprave za javni dug. Na današnji dan ta javni dug je 3.000 milijardi dinara, zapamtite 3.000 milijardi dinara i više Srbija nema gde da se zaduži, nego mora kratkoročno i dugoročno da emituje hartije od vrednosti koje su najnepovoljnije i najskuplje. Poštovana predsednice, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su izmene Zakona o finansiranju lokalnih samouprava koje su veoma dugo tema u javnosti. Mislim da smo imali veoma široku javnu raspravu i da smo došli do nekog optimalnog rešenja koje je sa jedne strane uvažavalo kako stavove Stalne konferencije gradova i opština, tako naravno i program Vlade Srbije.Mislim da je obrazloženje ministarke Ane Brnabić bilo veoma precizno i argumentovano i teško je nešto novo reći na sve to. Naravno, ova tema je dobila i političku konotaciju i sada je to jedan poligon za neki pokušaj političkog poentiranja, koje po meni postaje sve više besmisleno.Naime, sve češće se postavlja situacija da država nešto otima lokalnim samoupravama, kao da te lokalne samouprave nisu deo te države, kao da su konkurencija jedni drugima. Mislim da je to jedan sistem, jedno telo i da to samo tako može da funkcioniše.Takođe, mnogi su računali u različitim opštinama koliko će sada biti to umanjenje, pa onda kažu – eto, to je deset, dvadeset miliona manje investicija. Niko nije rekao da je to možda deset miliona manje različitih reprezentacija ili nekih besmislenih troškova, kojih svakako ima. Primera radi, moj kolega i sugrađanin Boško Obradović je na primeru Čačka prokomentarisao da je to umanjenje transfernih sredstava 50 miliona dinara, rekavši da je to celokupan budžet za poljoprivredu koji će na taj način biti ugrožen. Međutim, on ne zna ili se pravi da ne zna da će grad Čačak u sledeću godinu preneti između 200 i 300 miliona suficita, kao što je bio slučaj i sa ovom godinom. Naravno, to nije previše dobro, ali opet govori da budžet za poljoprivredu, ne samo što neće biti ugrožen u gradu Čačku, nego će biti značajno veći sledeće godine. Takođe, koliko su besmislene te tvrdnje da država nešto otima Čačku najbolje ću navesti na jednom primeru. U ovoj godini samo kada je u pitanju putna infrastruktura Republika Srbija je uložila, odnosno investirala u grad Čačak preko 200 miliona dinara, a po nekim planovima ta cifra neće biti manja ni sledeće godine. Kada uporedite te cifre sa cifrom od 50 miliona, koliko se umanjuju transferna sredstva, vidite da apsolutno nema govora o bilo kakvom otimanju, da Republika Srbija je uvek tu spremna da da novac kada su u pitanju investicije.Bilo je dosta neistina i kada se pomenula opština Nova Varoš i to moram da prokomentarišem. Naime, „Dveri“ se sve euforičnije hvale kako je to prva opština u Srbiji u kojoj su došli na vlast, a pri tom zaboravljaju da kažu način na koji su došli na vlast, a to je kroz kupovinu odbornika. Boško Obradović je nedavno objavio rat preletačima, a posle samo par meseci je ušao u koaliciju sa preletačima. Građani Srbije moraju da znaju da u Novoj Varoši „Dveri“ nisu učestvovale na izborima, nisu imali hrabrost da podnesu izbornu listu. Imaju jednog odbornika koji je bio deo grupe građana i na samom početku su već stigli da budu deo određenih koruptivnih radnji, gde je opština Nova Varoš odustala od prava preče kupovine Kamenoloma „Bistrica“ u korist privatnog lica za koje se sumnja da je finansiralo kupovinu tih odbornika. Dakle, prvi put kada su imali priliku da bilo šta odlučuju u ovoj zemlji, već su stigli da budu deo loših odluka po građane, deo kupovine odbornika i trgovine izbornom voljom građana i to sve u koaliciji pogodite sa kim? Pa, sa DS, sa kim drugim Boško Obradović može da bude u koaliciji osim

vratiću se na grad Čačak, pošto mislim da je grad Čačak jedan od pozitivnih primera finansijske stabilnosti. Dakle, imamo stabilan budžet, zaduženost grada je tek negde oko 2% ukupnog budžeta, sva javna preduzeća u gradu Čačku od 2013. godine posluju pozitivno, ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru u Čačku je za oko 100 manji od maksimalnog broja i sve to govori da grad Čačak zaslužuje da bude investiciono podržan od strane Republike. Tu ne mislim samo na infrastrukturu, pre svega mislim na podršku lokalnom ekonomsku razvoju i smanjenju nezaposlenosti.Grad 2012. godine svake godine ima sve manje nezaposlenih, ali to nije dovoljno i tu nam treba neki veći iskorak, a mislim da u odnosu na to kako se grad odnosi prema novcu, da i zaslužuje tu vrstu podrške od Republike. Hvala.

Hvala, poštovana predsedavajuća.Dakle, mi se ovde već dva ozbiljna dana sporimo oko nečega što je nesumnjivo, a to je da će lokalnim samoupravama u Srbiji određena sredstva u budžetu za 2017. godinu biti manja za toliko i toliko miliona, što nije sporno. Ukupno skoro pet milijardi, a za svaki grad i opštinu više desetina miliona. Dakle, to valjda i vi priznajete. Da li to znači da će budžet konkretno grada Čačka, ili bilo koje druge opštine ili grada u Srbiji, biti manji? Da, biće manji. Da li to znači da će onda te opštine i gradovi najverovatnije pribeći povećanju, recimo, poreza na imovinu i samim tim dodatno opteretiti ionako siromašne građane?

izgubiti ovom izmenom i dopunom zakona, a ja sam jasno rekao šta to konkretno za Čačak znači. Konkretno znači, recimo, gubljenje budžeta za poljoprivredu, koji iznosi tačno toliko u ovom trenutku. Znači, gde nadoknaditi ta sredstva? Da li će tih 50 miliona koje će nam Republika uzeti biti vraćene gradu Čačku, kada imamo u obzir da u prethodnom periodu takva sredstva uopšte nisu dolazila iz Republike?

Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, jeste da je dok je kolega iz stranke vladajućeg režima govorio fascikla bila ispred, pa ga nisam baš čuo do kraja, ali je u jednom momentu rekao i povezao Demokratsku stranku sa korupcijom, što je potpuno nedopustivo iz prostog razloga što

to govori stranka koja je za četiri godine uspela da neustavno smanji penzije, da profesorima, policajcima, vojnicima, lekarima i sudijama smanji plate, a da s druge strane te uštede nisu ni upola koliko Vlada Republike Srbije može da raspolaže po svom zaključku za nečiju privatnu televiziju u Kruševcu to je odbrana na ovo što je vama stavljeno na teret? **Balša Božović** Tako je, imam još minut jedan.I ne samo na privatne televizije u Kruševcu, već na privatne projekte i preduzeća čiji su vlasnici članovi stranke vladajućeg režima.Dakle, ukoliko želite ozbiljno da razgovaramo na ovu temu, uvek sam za to, ali paušalno da iznosite neke potpune besmislice

Ova prethodna replika mi je bila malo vesela.Samo 2016. godine građani Srbije treba da plate za kamate kredita koji su podizani 2009, 2010,

Pa, pogledajte Zakon o budžetu, tu ne može i nema prevare. Gde je nestao taj novac od svih tih kredita? Na krečenje poslovnog prostora? Na auto-put koji nikad nije napravljen za vreme vaše vlasti? Na Koridor 10, kada ste pravili put po njivama, jednu naprave, drugu preskoče, pa jednu naprave, drugu preskoče? Na šta je taj novac potrošen?Kada

za onoliko koliko vam je rast bruto proizvoda veći ili manji od kamate koju plaćate na zadužena sredstva. Ako dugovi po osnovu kamata budu veći, čak i da se dinar ne zadužite, javni dug vam raste. To očigledno u DS nisu znali kad su se zaduživali, ali su zato znali da rade sa Razvojnom bankom Vojvodine, znali su da prave Heterlend, ili kako se već zvao kad su opljačkali 140 ili 120 miliona dinara za decu ometenu u razvoju, to su znali. Dali su im da kreče po Beogradu poslovni prostor. **Goran Ješić** Hvala, predsednice.Pre svega da se razumemo, matematika je egzaktna nauka i ako pričamo o glavnom dugu, onda možemo pogledati da je zaduženje gotovo deset milijardi veće nego pre četiri godine. Heterlend koji uporno ponavljate je potpuno u vašim rukama. Ako pričate godinama o Heterlendu, nemojte biti s tim istim ljudima danas u koaliciji u Novom Bečeju. Da li sam u pravu? To je principijelna stvar. Tužilaštvo je deo državnih institucija, sprovedite istragu, osudite i onda pričajte o ljudima da li su nešto ukrali ili nisu ukrali. Ovo je besmisleno, svaki put slušamo o Heterlendu. To je jedna stvar.Druga stvar, danas pričamo ovde uporno o zakonu i rekli su vam otvoreno, i to sam ja rekao u uvodnoj diskusiji u ime DS, da smo tada posegli za ovim da bi iskompenzirali 40 milijardi koje su tada oduzete lokalnoj samoupravi. Ovo je četvrta fiskalna godina, niste promenili zakon. Ja vas molim da se fokusiramo na to. I vaši predstavnici lokalnih samouprava apeluju na ministarku i mi apelujemo na ministarku da što pre izađe sa novim zakonom i time stavimo tačku na netransparentno trošenje novca iz budžeta i diskreciono pravo Vlade. Na to ste se svi žalili i mi se žalimo na to. Hvala vam. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsednice Skupštine, poštovana ministarko sa saradnicima, uvaženi građani, predloženim izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave predlagač je imao u vidu specifičnosti ovakvog predloga, u smislu prednosti i mana koje ovakva izmena donosi.Tačno je da će lokalne samouprave u toku 2017. godine da budu uskraćene za oko 4,8 milijarde dinara prihoda po osnovu poreza na zarade, ali je tačno i to da su javne finansije do pre samo nekoliko godina bile na ivici ambisa iz koga nije bilo povratka, da Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem nije preduzela teške i nepopularne mere. Te mere su imale za cilj zaustavljanje takve pogrešne ekonomske politike i vraćanje javnih finansija na put stabilizacije i konsolidacije.

da naša država neumoljivo korača ka grupi zemalja koje imaju uređen i stabilan poslovni ambijent i makroekonomsku stabilnost.Prethodna vlast je do samo pre četiri godine strategiju razvoja bazirala na prodaji državne imovine budzašto i zaduživanjem po izuzetno visokim kamatnim stopama, da bi izmirivala svoje zakonom zagarantovane obaveze sa referentnom kamatnom stopom od 17% i dvocifrenom inflacijom. Populizam i demagogija su u saradnji sa tajkunskim kapitalom bila okosnica u upravljanju javnim finansijama i vođenju države. Danas kontrola u zapošljavanju, čvrsta fiskalna politika, stabilan kurs, veća naplata poreza, kvalitetna politika podsticaja, kontrolisani rast javnog duga, predstavljaju instrumente koji su pomogli da u prethodnom periodu Srbija smanji svoj spoljni dug, reprogramira skupocene kredite, izvrši racionalizaciju javnog sektora i jednom rečju smanji rashode, ali poveća prihode.Grad Leskovac, iz koga dolazim, podržava predloženu izmenu zakona. Svesni smo da ćemo ostati uskraćeni za oko 41 milion dinara prihoda, ali smo svesni i da se formiranjem fonda, iz koga će se finansirati kapitalni projekti, otvara mogućnost da se kapitalni projekti, koji inače po lokalnim samoupravama predstavljaju zidanje Skadra na Bojani, na jedan brz i efikasniji način rešavaju.One lokalne samouprave koje imaju spremne projekte imaju i priliku da uz pomoć republičkih sredstava završe infrastrukturne projekte koje lokalni budžeti ne mogu sami da finansiraju.Ja ću samo u par rečenica podsetiti prethodne govornike koji su pričali o gradu Leskovcu, a nešto zaboravili da kažu. Godine 2012. u novembru mesecu SNS je preuzela odgovornost u Leskovcu i zatekla dubiozu u budžetu od preko dve milijarde dinara. To je bilo više od 80% budžeta za 2013. godinu. Takođe, nasledili smo od prethodne vlasti nekoliko kapitalnih projekata, pod znakom navoda, koji nikada nisu tehnički i tehnološki završeni, ali je završni epilog naravno na sudu.Dakle, prvi projekat termalnih voda. Čuvena bušotina. Da bi saznali da li u Leskovcu ima termalnih voda, Leskovčani su morali da plate milion evra. U to se uverila i ministarka koja je proteklih nedelja posetila Leskovac.

projekat je fotonaponska elektrana koja je koštala grad Leskovac 100 miliona dinara. Potrebno je uložiti, ona nikada nije završena, naravno, i potrebno je uložiti još 25 miliona dinara da bi ona radila kapacitetom od svega 40%. Tu postoje dva apsurda. Prvi apsurd je što je prethodna vlast počela da gradi ovakav projekat bez obezbeđivanja fid-in tarife. Drugi apsurd je, naravno, pomalo tragikomičan jer je i prethodni gradonačelnik, ne znam kojim metodama, uspeo da sazna da je parcela, njiva, njegovog strica rođenog najsunčanija na jugozapadnom Balkanu, pa je brže-bolje prodao gradskoj upravi tu njivu da bi se zidala ta fotonaponska elektrana. Naravno, epilog takođe na sudu. Zatim, „Fresine“, francuska firma, dug od 27 miliona evra prema toj firmi, epilog na sudu, nadvožnjak završen, nikada nije isplaćeno. Takođe dug.I na kraju, ono što smo zatekli 2012. godine – dug od 116 miliona dinara, „Por Verner i Veberu“, regionalnoj sanitarnoj deponiji, odnosno Austrijancima, koji vrše prikupljanje, odvoz i deponovanje Naime, aneksima ugovora prethodna vlast je prikupila političke poene time što je građane oslobodila ove treće stavke – deponovanje. Znači, grad Leskovac, odnosno lokalna samouprava je u ime građana trebalo da plaća tu treću stavku. Međutim, šta se desilo? Naravno, to nikad nije uradila, dug se gomilao i tako sa dolaskom na vlast, odnosno preuzimanjem odgovornosti, sačekala nas je cifra od 116 miliona dinara, to je otprilike oko milion evra. U to se i te kako uverio i državni sekretar prilikom posete, Ivan Bošnjak.Međutim, ja ću i malo drugačije da pričam šta smo uradili u stvari u prethodnom periodu, naravno, neću dužiti. Radi se o novim investicijama, odnosno novim radnim mestima. Leskovac je trenutno u partnerskoj fazi sa republičkom Vladom na projektu omogućavanja realizacije braunfild investicija i otvaranju 700 novih radnih mesta od strane turske kompanije „Džinsi“, koja početkom godine treba da proširi svoje kapacitete i uposli nove radnike.Upornim radnike.Upornim zalaganjem i radom u prethodnim godinama i finalizacijom pregovora tekuće godine, grad Leskovac je uspeo da pregovorima sa južnokoreanskom firmom „Jura“ izdejstvuje novu grinfild investiciju sa otvaranjem novih 1.000 radnih mesta. Ovim novim zapošljavanjem u toku ove i naredne godine, kako u ove dve kompanije, tako i registrovanjem novih firmi i proširenjem broja radnika u već postojećim, grad Leskovac će nadomestiti prihode od 41 miliona dinara koje ova izmena zakona donosi.

Ove izmene zakona predstavljaju priliku da obezbeđivanjem novih sredstava za završetak infrastrukturnih projekata koje lokalni budžeti ne bi mogli sami da finansiraju, naravno, pod uslovom da su rešena imovinska pitanja, pravna pitanja, odrađen projekat i dobijene dozvole. Ali, ne samo to, ovo je i prilika da se lokalne samouprave pozabave i rashodnom stranom, da preispitaju neophodnost i opravdanost postojanja svih rashoda, politiku subvencija javnim preduzećima, poslovanje samih javnih preduzeća, ali i daljom racionalizacijom javnog sektora, kao i podizanjem nivoa i kvaliteta usluga.Što se tiče prihoda, prilika je i da se stavi zemljište kao resurs lokalnih samouprava u funkciju rasta i razvoja, ali i da se revidiraju baze izvornih prihoda, kako bi se poboljšala naplata i gde bi učešće izvornih prihoda prihoda u ukupnim prihodima povećalo učešće, a sve u cilju veće likvidnosti i veće decentralizacije i samostalnosti lokalnih budžeta u odnosu na republički.Još jednom na kraju bih da napomenem da u potpunosti podržavam predloženu izmenu zakona jer ona nije sama po sebi cilj, već je cilj u daljoj konsolidaciji i stabilizaciji javnih finansija jer ne mogu lokalni budžeti da budu jaki i nezavisni ako nam je državni budžet nerealan i u velikom deficitu. Siguran sam da sa nacionalnim budžetom koji je jak i stabilan i investiciono opredeljen da će i lokalni budžeti u njemu naći svoje mesto..Naravno, u danu za glasanje podržaću ovaj zakon. Hvala.

Uvažena ministarko, zahvalan sam vam što ste iscrpno davali odgovore na sva izlaganja poslanika do sada, ali nemate potrebe da to objašnjavate nama gde idu 4,8 milijardi koje uzimate. Treba da objasnite deci, treba da objasnite penzionerima, treba da objasnite roditeljima koji će biti uskraćeni za vantelesnu oplodnju u opštinama koje to finansiraju. Od 2012. do 2016. godine SNS je ukupno lokalne samouprave ostavila bez skoro 50 milijardi dinara, što je, složićete se, izuzetno velika cifra za bilo koju lokalnu samoupravu.Ova odluka ima za cilj kako da unizi građane Republike Srbije, tako ima za cilj da unizi funkciju lokalnog parlamenta ili skupštine grada. Šta će se desiti ovim vašim smanjenjem kojim oduzimate novac građanima Republike Srbije i ostavljate ih bez 4,8 milijardi? Desiće se to da će predsednici opština, kako bi nadoknadili taj novac jer ne mogu da funkcionišu bez tog novca koji mu oduzimate, verovatno povećati neke lokalne namete, verovatno će povećati porez na imovinu, kako bi taj isti gubitak nadoknadili.Dragi prijatelji, ovo možda vi radite planski, kako biste pokrili vaš deficit u budžetu, kako biste proglasili da je situacija u Srbiji nikada bolja. Ali, šta će se desiti sa Igorom koji ne može više da dobija od svoje opštine besplatnu užinu koju mu je ta opština obezbeđivala? Šta će se desiti sa bebama koje više ne mogu da dobijaju bebi pakete? O tome treba da razmišljamo.Prvi nivo kome se građani obraćaju je lokalna samouprava. Loša je odluka da vi sav novac oduzmete od lokalnih samouprava, da ga stavite u kasu ili Vlade ili Ministarstva za lokalnu samoupravu, jer ti građani nemaju novca da svojoj deci obezbede ni užinu, a kamoli da dođu do Beograda i Surdulice ili do Beograda i Subotice kako bi ukazali na svoje životne probleme sa kojima se svakoga dana suočavaju.Verujte mi da je situacija u Srbiji izuzetno teška. Zato ne vi, ali cela Vlada, pogotovo ona prethodna i ona prethodna koju je takođe formirala SNS, mora da izađe iz svojih blindiranih automobila i džipova, da izađe iz svojih kožnih fotelja i da vidi da građani Srbije nemaju dovoljno novca u novčaniku, nemaju dovoljno goriva u rezervoaru i nemaju dovoljno hrane u frižideru.Zašto ne možemo da vam verujemo? Ne možemo da vam verujemo zato što ste vi, ne vi lično, ali Vlada Republike Srbije, Novom Pazaru dodelili 60 miliona dinara, Kruševcu, verovatno da bi gospodin Gašić mogao lepo da provede tu svadbu, 30 miliona dinara. Sremskoj Mitrovici 20 miliona dinara, Obrenovcu 75 miliona dinara, tako da to nije dobar sistem, da oduzimate lokalnim samoupravama, pa onda zajedno sa Vladom dodeljujete onim opštinama koje su vama bliske politički ili nisu bliske. Ne optužujem vas da ste vi to radili jer vi niste bili na čelu Ministarstva i nadam se da će takva loša praksa da se promeni. Hvala.

i da članovima Vlade izađu iz svojih kabineta, premijer Republike Srbije, Aleksandar Vučić, mislim da je jedini premijer koji je obišao jednu opštinu koja se zove Žagubica, za kabinet Mrka Cvetkovića ta opština nije postojala. To je bilo nedavno. Obezbedio je sredstva za određene infrastrukturne projekte, da ta opština konačno posle jednog veka dobije put kakav ti građani zaslužuju, a to je normalan put.I, kada sluša predstavnike bivšeg režima kako plaču nad lokalnim samoupravama, zabrinem se da li su svemirski programi lokalnih samouprava ugroženi ovim zakonom. Toliko o tome. Pa, su se rasplakali za sendviče, za ovo za ono itd. Mislim da su se najviše zaplakali, zato što su bivši režim i da ih to najviše boli.A zašto donosimo jedan ovakav zakon? Prestali su razlozi za donošenje prvog zakona. Godine 2011. obezbedili ste 40 milijardi dinara svojim predsednicima opština da vode izbornu kampanju u 2012. godini. Zato ste menjali zakon. Nije bilo u pitanju nikakva decentralizacija.Ne znam zašto se toliko brinete za predsednicima, opštini, gradonačelnicima, koji su mahom iz SNS. Možda postoji Možda postoji razlog, a to je taj da će sa manjim sredstvima više da urade, nego što ste vi radili sa mnogo značajnijim sredstvima, a sa rezultatima nikakvim. I kada smo pričali o putevima po njivama, zamislite šta su plaćali, obračunavali su troškove na održavanja puta koji je u izgradnji, iz njivu u njivu, i onda kaže gde je novac? Pa, najbolje ga vi vratite i onda nema potrebe za penzijama. **Maja Gojković** Hvala. Vreme.Ministar, izvolite. Ja bih stvarno jako volela kada bi se narodni poslanici koji su vodili neke lokalne samouprave osam godina, za tih osam godina brinuli o tim lokalnim samoupravama, kao što se danas brinu za ovo umanjenje od 2,3%, o deci, o deci koja danas nemaju vodu, koju nismo mogli da im obezbedimo i isporučimo za osam godina, na 80 km od Beograda.Kada pričamo o potrošenom novcu i trošnji, i gde bi moglo da se uštedi da bi se dalo tim građanima i nekim primerima lokalnih samouprava, ja ću vam reći da Sremska Mitrovica izdvaja 32% svog budžeta za investiciona ulaganja, a da Smederevska Palanka izdvaja 45% budžeta za plate. Hvala Nije rekla ime vaše stranke, bivši režim je široki pojam. Širok pojam, bivši režim u ovom Sazivu parlamenta. Znači, ne može Ješić, Ćirić, Milojičić, svi da se prepoznaju kao bivši režim iz iste poslaničke grupe i da se javljaju za repliku.Reč ima narodni

odmah na početku svog izlaganja želim da istaknem da ću podržati i današnja zakonska rešenja, odnosno ove predloge koji su danas na dnevnom redu, mislim da smo do sada čuli sve one argumente i razloge, kao i pozitivne efekte koji će ovaj zakon proizvesti u ovoj raspravi koja, evo, traje već dva dana, prvenstveno od resornog ministra, gospođo Brnabić, ali i od kolega poslanika mahom vladajuće većine.Međutim, mi smo u ovoj raspravi gospođo predsednice slušali i o nekim drugim stvarima. Slušali smo o nekim stvarima kojima nema mesta u ovoj raspravi, slušali smo o nekim stvarima koje nisu tačka ovog dnevnog reda. Pa, bilo je tu i kritika, vrlo dobronamernih kritika, bilo je dobronamernih sugestija, bilo je dobrih stvari, i to je ono što je dobro.Ono što nije dobro, to je što su se po ko zna koji put čule ovde neke neosnovane optužbe, čula se kritika bez ikakve argumentacije, čula se gomila neistina, od, da kažem nekih kolega koji su na vrlo neodgovoran način, predstavnika, mahom predstavnika bivšeg režima, u njima prednjači jedna.I ja mogu da ima razumevanja, kritika je nešto što može da proizvede neki pozitivan efekat. Kritika je nešto što može da urodi plodom, da donese nešto dobro, ali prethodni govornik, govornik koji je govorio pre ministra je sve samo ne neko ko ima moralno, a i svako drugo pravo da nam danas drži neke lekcije.Kada nam lekcije drži neko ko je ojadio svoju lokalnu samoupravu, neko ko je uništio Smederevsku Palanku. Neko ko je devastirao sve što je moglo da se devastira u toj opštini, onda je to za mene vrhunsko licemerje i potpuno je neprihvatljivo. On koji je ostavio nenormalne dugove. Nenormalne dugove u toj opštini. On koji je bukvalno ojadio taj gradić, koji je ostavio taj grad i bez struje i bez vode, kako smo čuli. I bez struje i bez vode. Pa, idi plati struju. Idi plati struju, građani Smederevske Palanke čekaju da odeš i da platiš struju.Gospođo predsedavajuća, postavljam pitanje, ko će da plati račune koji su ostali za vreme predsednikovanja gospodina Milojičića. Ko će da plati te račune? Idi plati struju. Pa, su i novine pisale, Blic je ove godine pisao da je većinu institucija zbog dugovanja nadležni već isključili. Isključena je voda i u Narodnom muzeju, i u Istorijskom arhivu, i u turističkoj organizaciji i nikome ništa. Ko će da plati te račune?I, on danas lementira ovde nad nekom tužnom tobože sudbinom Smederevske Palanke. On se brine za Smederevsku Palanku i da li će ova preraspodela sredstava koja je predviđena ovim zakonom da utiče na to. A kako se ponašao dok je bio na čelu Smederevske Palanke tako što je 457 hiljada dinara trošio na litre piva, kafe, sokova u kafanama i tako dalje, 457 hiljada dinara u svom omiljenom kafiću „Atrijum“ u Smederevskoj Palanci, nenamenski bez javne nabavke, utrošena su novčana sredstva u iznosu od 457 hiljade dinara,

bih želeo da ponavljam sve ono što su prethodni govornici danas isticali, sve ono što je danas rečeno u pozitivnom smislu kada je reč o pozitivnim efektima koje će ovaj zakon da proizvede,

opštinama 74% umesto dosadašnjih 80%, gradovima 77% umesto dosadašnjih 80% i Gradu Beogradu 66% umesto dosadašnjih 70%. Da je to mera fiskalne konsolidacije. Dakle, nije u pitanju puka štednja već mera fiskalne konsolidacije.Treba svakako istaći i da je Fiskalni savet pozitivno ocenio to što će se taj novac, dakle, ovih 4,8 milijardi dinara o kojima pričamo danas, dakle, vratiti u budžet i da to nikome ništa nije oteto, već je novac koji će se vratiti u budžet, a posle toga posebno opet prebacivati transferima lokalnim samoupravama, po projektu i po potrebi. Ovo je samo još jedan korak u nizu ka krajnjem cilju koji smo uspostavili, a to je makro-ekonomska stabilizacija.Moram da pomenem još dva ključna ključna koraka, a to je reforma realnog sektora, odnosno reforma javnih preduzeća, kao i rešavanje pitanja preduzeća u restrukturiranju. Nadam se da ćemo do kraja godine i završiti. Hvala vam. **Maja

Hvala, poštovana predsednice.Dragi prijatelji, zanimljivo je slušati ovakve kritike od onih koji su uništili ovu zemlju za samo četiri koji su nas zadužili 10 milijardi evra za samo četiri i po godine, od onih koji su nam smanjili plate, od onih koji su nam smanjili penzije i od onih koji su na kraju krajeva uspeli posle 63 godine da ugase FAP. Vi biste voleli mnoge stvari, ali bismo i mi voleli da vi niste vodili ratove zbog kojih naša deca i dan danas ispaštaju, vi i vaši tadašnji koalicioni partneri.Uvažena ministarko, još jednom da vas podsetim da ne grešite više. Ipak ste vi ministar u Vladi četiri godine. **Maja Gojković** Dobro poslaniče.Eto, bila sam tolerantna, dala sam vam da nešto odgovorite, iako je pomenuta Smederevska Palanka, ne vi lično. **Radoslav Milojičić** Četiri godine sam bio samo predsednik opštine, a ne osam. Znači, sve ovo što je rečeno, rečeno je vama na teret, da raščistimo?Da li može replika? Obraćali ste se poslaniku. Da li je on taj koji je

Vi ste vašu izgubili, objasniću i kako. Vaša stranka je dobila 55%, 52, 58, 158, a vi ste, gospodine Markoviću, izgubili na Vračaru, dok sam ja u svojoj opštini sa tim neistinitim podacima o kojima vi govorite, ipak dobio 22%, a na sledećim izborima ćete vi isto izgubiti,

**Aleksandar Marković** Zahvaljujem, predsedavajuća, replika.Ali ako kolega hoće da me čuje, dakle, kada je reč o Vračaru i kada je reč o činjeničnom stanju, na Vračaru se desila istorijska pobeda, blistava istorijska pobeda SNS i moram da priznam prvi put u novijoj istoriji.

koji je u Smederevskoj Palanci bio je poznat po tučama, po napadima na neke starije građane, pa smo imali prilike da čitamo od Branislava Petrovića, građanina Smederevske Palanke, koji ima 63 godine,

pa da su ga nakon toga, slušajte molim vas, ovo je jako zanimljivo, nakon toga pretukla i dvojica njegovih pratilaca koje inače zovu Kenini tigrići. Znači, u pitanju su Kenini tigrići. Tigre, idi plati struju, tigre.

član 106. prvi stav – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ovo nije pretres o analizi bivših vlasti, bivših režima, nego je pretres o zakonu o kome pričamo već dva dana, te molim sve poslanike, svoje kolege ovde, da svoje izlaganje u tom pravcu vode.

Znači, ne mogu da ih sprečim da odgovore jedni drugima na repliciranje. Da se vratimo u temu to želim više nego vi i očekujem da Nenad Božić dobije reč. Izvolite.Reč ima Goran Ćirić,

smo videli od narodnog poslanika koji se obraćao poslaniku Milojičiću pretećim porukama – idi plati struju, idi tamo, idi ovamo, sa temom koja zaista nije dostojna ovoga što danas treba da radimo. **Maja Gojković** Hoćete li meni da se obraćate, molim vas? **Goran Ćirić** Dakle, čitanje, a i vi predsednice zaista morate da reagujete ukoliko mi ovde slušamo raspravu o izmeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, pozivajući se na to koliko je to važno za građane Srbije, a da slušamo imena karata, vinskih karata u nekim kafićima, načinom na koji se obraćao poslanik sa Vračara, koji naravno treba da brine … **Maja Gojković** Hoćete li, gospodine Ćiriću, sada kada govorite da ne smemo lično da se obraćamo, da se obraćate meni? Ja sam vam rekao. Dakle, očigledno je da smo svi bili svedoci, a i vi recite da li mislite da je poslanik govorio o temi dnevnog reda, da li se obraćao lično drugom narodnom poslaniku i da li je prekršio Poslovnik o radu Narodne skupštine? Ja mislim da jeste. Evo, i od vas očekujem… **Maja Gojković** On ne može da prekrši Poslovnik, mogu ja da prekršim Poslovnik.Nisam poslanika Milojičića opomenula kada je spominjao neistinite navode da je neko plaćao nečije venčanje, pa onda nisam imala pravo da kažem drugom poslaniku da ne čita vinsku kartu.Znači, prihvatite, ako imam aršine prema jednima jedno, da to isto moram da radim i prema drugima. Nemojte da čujete samo jednu stranu. Čuli ste i za venčanje. Uz venčanje ide i vino. Ako hoćete, mi ćemo glasati o povredi Poslovnika, iako stvarno predsedavajući reč jednu nije rekao. Niti sam pričala o venčanjima, niti o vinima. Kako god hoćete.Sada ćemo da uozbiljimo raspravu, da se vratimo na temu.Reč

nastavimo konačno raspravu o temi, a to je zakon.Ja bih da prvo pozdravim stav koji je iznela ministarka ovde, da Srbija treba konačno da počne i da vraća dugove. Kao što znate, mi se u poslednjih osam godina konstantno zadužujemo negde u proseku oko dve milijarde godišnje. Red je da se ta praksa prvo zaustavi, a onda da počnemo i da vraćamo dugove kako ne bi svojim potomcima ostavili dugove i jednu nerazvijenu državu i jedno nerazvijeno društvo.U obrazloženju zakona je dato da je to jedna mera fiskalne konsolidacije. Mene zanima da li su u Vladi razmišljali možda o još nekim merama, s obzirom da se ovde radi o cifri od otprilike 40 evra? Evo, recimo da napravimo paralelu da, recimo, jedna subvencija za jednog stranog investitora koji treba da dođe ovde u jedan grad blizu Beograda će iznositi možda više od polovine polovine te sume koja će biti na neki način uzeta svim lokalnim samoupravama u Srbiji.Samo da podsetim da u budžetu Srbije se izdvaja za subvencije, gde se strani investitori ili domaći, veliki investitori subvencionišu sa cifrom koja je nekoliko desetina puta veća od ove cifre koja treba da konsoliduje budžet, pa me zanima da li ste možda razmišljali o tome da malo skratite bar te subvencije, ako već nemate nameru da ih ukinete?Ono

Ona se, pre svega, odnosi na to, ja bar to tako shvatam, da mi treba da imamo jedan efikasan javni sektor, kako javni sektor za koji je nadležna Republika, tako i onaj javni sektor za koji su nadležne lokalne samouprave, a to je sve u vašem ministarstvu.Zanima me da li ste možda razmišljali o tome da ipak preispitate, da li mi stvarno nemamo višak zaposlenih, s obzirom da znamo jedno uvreženo mišljenje, a i znamo svi to da je javni sektor u stvari rob svih vladajućih partija do sad, koje su uvek samo punile javni sektor svojim kadrovima. Recimo, najbanalniji primer možete videti kod nas, da najveća tri preduzeća koja imamo u Srbiji, a to su EPS, EMS i Pošta rukovode kadrovi koji nemaju čak ni zakonski zadovoljenu stručnu spremu koju treba da vode. Eto to je samo jedan banalan primer toga. Verovatno ima sijaset u raznim, od nižih rukovodioca do običnih izvršilaca.Hajde da razmislimo da li je to možda način da napravimo neku racionalizaciju u javnom sektoru, pa da možda tu uštedimo neki novac, pa da onda to ne moramo da radimo tako što će lokalne samouprave biti uskraćene, jer to će sigurno kod njih izazvati neku njihovu meru koja će značiti neko povećanje ili nameta privredi ili građanima. Da li je onda takva situacija zgodna za neko investiranje, bilo koga? I da ne pričamo stalno o velikim investitorima. Hajde da pričamo i o malim investitorima, ovima što osnivaju neke male firme, koji proširuju neke svoje male biznise itd, da li će njima to možda odgovarati, da li će oni imati konfor u tim lokalnim samoupravama da rade to?Hteo bih još nešto da kažem, nama je ovde predstavljeno skoro i na nekoj konferenciji za štampu je predsednik Vlade najavio da će plate u Srbiji porasti za jedno godinu i po dana, da prosečna plata bude negde 500 evra. Trenutna prosečna plata za avgust je, po statistici, 365 evra. To je jako značajno povećanje. Sad zamislite, ako ste već planirali tako nešto, ja mislim da onda nema potrebe da radimo preraspodelu ovih prihoda. Znači, to bi samim tim povećanjem plata, s obzirom da se ovde radi o porezu na dohodak, bilo verovatno sasvim dovoljno da popuni tu prazninu i doprinese konsolidaciji budžeta. Hvala.

o uravnoteženju nečega što se promenilo 2011. godine. Dakle, ne radi se o tome, nego se radi o tome da vi vraćate ovo u neki balans.Što se tiče subvencija za strane investitore, to je dobar primer kada kažete koliko se uzima od lokalnih samouprava. Kada dajete subvencije za strane investitore, a u ovom trenutku Srbija se bori sa dosta drugih zemalja u regionu za te strane investitore, dok paralelno sa tim radimo na ojačavanju preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća. U ovom trenutku treba da dajete subvencije za strane investitore da bi dolazili, dok ne napravite potpuno predvidiv ambijent, što se ova Vlada trudi da napravi, a i pričali smo i o tome u poslednja dva dana. Vi morate te investitore da dovedete da bi te ljude zaposlili. Kada dajete subvencije stranom investitoru da on dođe u Srbiju i otvori svoj pogon u nekoj lokalnoj samoupravi i zaposli neke ljude u toj lokalnoj samoupravi, onda se ta subvencija direktno vraća u budžet te lokalne samouprave preko poreza na zarade i time i to radimo. Hvala

Zahvaljujem, predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalnih samouprava je izazvao dosta polemike i u proteklim mesecima i u protekla dva dana, posebno zato što je prvobitni predlog bio dosta drastičniji od ovog koji je danas pred nama.Naravno da mi nije drago što je zemlja uopšte u poziciji da mora da poseže za ovom merom, ali u situaciji kada se država suočava i sa teškoćama i sa izazovima, svi moramo da budemo svesni da moramo da podnesemo deo tereta.Ono što je pohvalno i što sam pratila u proteklom periodu je upravo proces koji je prethodio formulisanju ovog predloga, a to je proces rasprave, proces podnošenja predloga, kritika, sugestija koji je upravo i doveo do jednog balansiranog procesa i upravo je taj konstruktivni dijalog između Ministarstva lokalne samouprave i Ministarstva finansija, sa jedne strane, i samih predstavnika lokalnih samouprava, sa druge strane, doveo do teksta zakona koji predstavlja kompromis između onoga što je bio zahtev MMF i onoga što su predlagali predstavnici stalne konferencije gradova i opštine i NALED-a.Uz razumevanje za izazove i teškoće sa kojima se suočavaju lokalne samouprave doneto je jedno kompromisno i prihvatljivo rešenje u kome se predlaže da se opštinama prihodi smanje sa 80 na 74%, odnosno za gradove 77%.Ono što bih takođe istakla je razvojna mera koja je najavljena i koja predviđa mogućnost prenosa sredstava sa republičkog nivoa na lokalni nivo, i to znači da one lokalne samouprave koje imaju razvojne, odnosno kapitalne projekte mogu da računaju na sredstva. Dakle, ima mogućnosti da se povećaju namenski transferi.U opštini Trstenik, iz koje dolazim, se nešto slično već i realizuje. U toku je izgradnja magistralnog puta kroz Topanju, čija je vrednost 120 miliona dinara, naravno to finansira Republika Srbija, i to je od izuzetnog značaja za stanovnike opštine Trstenik.Takođe, za sledeću godinu je u planu izgradnja kružnog toka u vrednosti od 70 miliona dinara, takođe sredstvima Republike. Da ne pominjem ostale projekte koji su finansirani u proteklih par meseci, sanacija klizišta u vrednosti od 15 miliona, sanacija tri škole 30 miliona, a sve to sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, dalje sanacija hala sportova, pružni prelazi, tako da je to sve izuzetno značajno za opštine, kao što je opština Trstenik.Takođe, lokalne samouprave će i dalje biti motivisane da ulažu u privredu, da pomažu preduzetnike i da ulažu u svoj lokalni ekonomski razvoj, jer je to upravo ono gde će oni povećavati svoje budžete.Ovo govorim zato što bih želela da navedem jedan primer iz opštine Trstenik, gde su se radnici fabrike „Prva petoletka“ organizovali, uložili jednake udele, delove svojih otpremnina, po 500 evra su uložili da bi se organizovali i zakupili objekte i opremu fabrike i nastavili proizvodnju bez ijednog dana prekida. prekida. Fabrika posle godina propadanja prvi put redovno izmiruje sve svoje obaveze i prema državi i prema radnicima. Dakle, redovno isplaćuju pune poreze i doprinose i u ovom trenutku zapošljava 900 radnika, što je za našu opštinu izuzetno značajno.Dakle, samo prošlog meseca je 15 miliona dinara iznosilo ono što pripada državi, dakle porezi, i lako je izračunati koliko od toga ostaje opštini. Moram još jednom da naglasim da je u proteklim godinama „Prva petoletka“ primala subvencije, istovremeno poslovala negativno i sa 17.000 radnika došla na 1.700. Danas ona zapošljava 900 radnika i redovno izmiruje poreze i doprinose. Dakle, posluje samostalno, bez ikakve pomoći države, što znači da su promene i te kako moguće.Pozitivan primer je takođe i namenska industrija u Trsteniku, koja posluje samostalno, redovno isplaćuje i izmiruje sve svoje obaveze i prema radnicima i prema državi i od sopstvenih sredstava kupuje nove mašine.Kada su u pitanju uštede u lokalnom budžetu, što bih želela da istaknem, svako rukovodstvo koje iole želi da se ponaša domaćinski, odgovorno i promišljeno mora realno, iskreno, da sagleda svoje rashode i da odluči koji su to nepotrebni i nedopustivi. Nedopustivo je da se u opštini Trstenik nasipaju putevi bez faktura, nedopustivo je da se finansiraju marketinške agencije, da popravke opštinskih vozila iznose trostruko više nego što je vrednost tih vozila. Imam konkretan primer gde je popravka popularnog „Stojadina“ plaćena 120 hiljada dinara. Ja se ne razumem naročito u automobile, ali čini mi se da to itekako prevazilazi vrednost samog vozila koje je vlasništvo opštinske uprave.Imajući sve ovo u vidu, u danu za glasanje ja ću podržati ovaj predlog. Hvala vam.

drugi dan raspravljamo o Predlogu zakona o izmeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave i valjda nam je svim jasno da sa ovim predloženim rešenjem nijedna lokalna samouprava neće biti u boljoj finansijskoj situaciji nego što je do sada bila. Drugo što nam je jasno, da sigurno neće doći do smanjenja plata činovnicima u lokalnim samoupravama jer su one već jednom smanjene.Prema tome, najveći gubitnik po osnovu ovog smanjenja jeste poljoprivreda, jer će najpre lokalne samouprave da se opredele da krešu fondove za razvoj poljoprivrede na lokalnom nivou.Želim nivou.Želim da vas pitam gospođa ministarka, da li je moglo da se dođe do drugog rešenja za obezbeđenje ovih, orijentaciono, pet milijardi dinara koje su potrebne za uravnoteženje budžeta Republike Srbije kao što kažete? Prvi predlog, ako bismo 50% prihoda po osnovu poreza na zarade zaposlenih u republičkoj administraciji u Beogradu i paradržavnim republičkim institucijama, agencijama, fondovima itd, i isto toliko zaposlenih u pokrajinskoj administraciji u Novom Sadu izuzeli, dobili biste sigurno veću sumu nego tih pet milijardi.

nastavljamo dalje.Reč ima narodni poslanik Krsto Janjušević. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, dolazim iz opštine Priboj odakle želim uvaženoj ministarki da prenesem da nemamo nikakvih problema sa ovim zakonom. Imate veliku podršku iz Priboja, iz jedne nerazvijene opštine ali iz opštine koja razume zbog čega je potreban ovakav zakon iz opštine, koja ovaj zakon ne smatra koja ovaj zakon ne smatra da nam bilo šta uzimate, već šansu da kroz razvojne projekte možemo dobiti mnogo više sredstava nego što nam uslovno rečeno oduzimate.Opština Priboj i njen gigant „Fap“ kako je malopre rečeno su i dalje tu. „Fap“ nije ugašen iako bi možda neki to voleli da je tako, da bi lakše optužili vladajuću garnituru. Mene živo zanima kako su oni rešavali problem „Fapa“, oni koji su malopre rekli da je „Fap“ ugašen? Rešavali su ga tako što su sistematski godinama, od 2000-te do 2012. godine od „Fapa“ pravili socijalnu ustanovu. Rešavali su ga tako što su tešku bolest lečili lekovima za smirenje, zvanim subvencije. Rešavali su ga tako što su mislili da nikad neće doći kraj tim subvencijama. Znate kako, subvencije i ta ekonomska problematika nekad može da se svede, kad je neophodno za neku raspravu, na jako jednostavno objašnjenje. I subvencije kao i onih 200 piva deluju onako da ih ima mnogo ali se vremenom potroše i dođe dan kad vidite da toga više nema.Posle nema.Posle 12 godina probudili smo se iz tog bunila u koje su nas oterala ova gospoda koja kažu da je „Fap“ ugašen iza nas su ostale tri prespavane tehnološke revolucije, a ispred nas prazna kasa. Ja na ovu debatu oko toga da li je „Fap“ ugašen, mogu samo da se zahvalim gospodi iz DS na tome što nisu privatizovali „Fap“, jer ne daj Bože da jesu onako kao su oni to znali da urade, ja bih danas ovde predstavljao mesnu zajednicu Priboj, a ne opštinu Priboj.Ono što želim da istaknem da je „Fap“ u fazi UPPR, da ćemo redefinisanjem dužničko poverilačkih odnosa sačuvati pravni subjektivitet „Fapa“. Pripremamo ga za namensku industriju, a paralelno za novi pokušaj privatizacije. Ono gde opština Priboj priprema razvojne projekte. Na kojima očekujemo vašu podršku je projekat vezan za slobodnu zonu Priboj, koja je formirana zahvaljujući podršci ove Vlade i gde krajem ovog meseca očekujemo prvu stranu kompaniju, špansku kompaniju „Refisa“, da startuje sa proizvodnjom, sa krajem iduće godine uposliće 100 ljudi.Hajde ljudi.Hajde da malo odemo i do opštine, susedne opštine Nova Varoš. Vi ste, uvažena ministarka, pomenuli opštinu Nova Varoš kao dobar primer, primer dobre prakse. Međutim, juče je na sednici opština Nova Varoš pomenuta i u veoma negativnom kontekstu. Iznesene su brutalne optužbe i neistine, pa bih da porazgovaramo o tome, jer smatram da je veoma važno.Gospodin Obradović koji je izneo te neistine, na putu ka Novoj Varoši na kome je držao zajedničke konferencije za novinare sa gospodom iz DS, njegovim koalicionim partnerima, samo je pre Kokinog Broda trebao da skrene desno na jednom skretanju, koje zapravo vodi ka Sinjištima, koje zapravo vodi ka onom selu odakle potiče ministar Nikola Selaković, a odatle je taj put koji je rađen, taj kilometar i po puta vodi ka prelepom Radoinskom jezeru, koje svako treba da poseti.Sada, ne znam kako treba označiti mesto gde je kuća Nikole Selakovića i dokle sme da priđe asfalt i kojim to pravilnikom treba regulisati. To bi verovatno regulisali kada bi došli na vlast, dokle sme da priđe asfalt kada je u pitanju kuća nekog funkcionera SNS. Dakle, samo u prošloj godini u opštini Nova Varoš je asfaltirano 40 kilometara putne infrastrukture. Ako je taj kilometar Ako je taj kilometar i po pripao Sinjištima, divnom mestu sa divnim ljudima gde ih ima oko 200,

nakon 2012. godine i preuzimanja vlasti u Novoj Varoši, gde je se SNS sa Dimitrijem Paunovićem krenula u apsolutno reorganizaciju u svakom pogledu opštine Nova Varoš, treba jedan veoma važan segment, to je turizam. Opština Nova Varoš se izuzetno

u 2015. godini sa radom SNS i Dimitrija Paunovića, u 2015. godini imao 45.000 noćenja u opštini Nova Varoš. Sa toliko noćenja, tačnije spavanja turista u opštini Nova Varoš ona se probudila. Imamo hotel „Panoramu“, imamo još dva hotela koji su odmah nakon toga izgrađeni, imamo pokrenuto skijalište.Nakon svrgavanja vlasti na čelu sa SNS pod veoma čudnim okolnostima o čemu takođe možemo mnogo da razgovaramo, zatečena finansijska sredstva na računu opštine Nova Varoš su bila 60 miliona dinara. Sredstva koja su trebala biti povučena od raznih donatorskih fondova su bila u iznosu od 75 miliona dinara. Sve je to sada pod velikim znakom pitanja.Hoćete da razgovaramo o tome kako je došlo do preuzimanja vlasti u Novoj Varoši? Pod veoma čudnim okolnostima, kupovinom odbornika, ali ja ću da pričam samo o političkoj ponudi za tog odbornika, koji je prešao na drugu stranu i time je svrgnuta sa vlasti SNS u Novoj Varoši. Tu je bila zanimljiva trgovina oko mesta u veću, znate. Da li će ta odbornica da ide u veće ili će njen suprug, pa ako ne ide ona, onda će on, a ona će na neko drugo mesto.Znači, gospodin Obradović podržava jedan sistem koji opštinsko veće tretira kao svadbu kod prvog komšije, red je da neko ode iz kuće, da li je suprug ili supruga sasvim je nebitno, bitno je da neko ode. ode. Takvo veće sada treba da radi na nekom razvojnom projektu.Imamo još jednu veoma zanimljivu stvar u opštini Nova Varoš. Većinsko, sadašnje rukovodstvo u Novoj Varoši je podržalo kupovinu kamenoloma, jednog izuzetno važnog projekta u opštini Nova Varoš. Šta se desilo sa tim? Nakon ove rekonstrukcije čudne vlasti u opštini Nova Varoš posle 20 dana odustalo se od kupovine tog kamenoloma. Zašto? Znate kako, mogu da razumem kada obeležite ljude da su članovi SNS, kada treba da se zna koliko asfalt može prići kući ako je neko član SNS, obeležite čoveka, nije mi to sporno od koga dolazi. Ali da obeležite kamen da je nešto imao sa SNS to je onako malo problematično. Sigurno je kamenolom viđen sa ljudima iz SNS, pa ima tu nešto sigurno.Možda je Dimitrije Paunović pogrešio što je dirnuo u katance firmi u stečaju koje je nasledio u opštini Nova Varoš, a koji su posledica privatizacija koje je radila sadašnja koalicija gospodina Obradovića. Oni su posle svojih privatizacija više katanaca ostavili po Srbiji nego što katanaca ima na mostu ljubavi u Parizu koji povezuje dve obale reke Sene, verovatno iz ljubavi prema Srbiji, samo što kada su stavljali te katance verovatno su pomišljali u sebi neku želju da njima bude dobro a nikako narodu.Imamo

45.000 noćenja. Čast mi je što ću uvek biti na strani onih koji vide oko hotela „Panorama“ dečiju graju, dečije veselje i veliki broj turista. Čast mi je što sam na strani onih koji skidaju katance koje su drugi stavljali. Hvala.

pošto je to predstavnik jedne od opština – „Poštovana predsednice, u toku današnje rasprave o smanjenju sredstava lokalnim samoupravama došlo je do pogrešnih informacija od strane nekih poslanika u vezi sa nesrećnim slučajem koji se dogodio, gde su od udara groma izgubljena dva mlada ljudska života u Aleksandrovcu. Kao argument su korišćene lažne informacije koje su preneli neki mediji da su dve devojčice stradale od udara groma zato što nisu postojale gromobranske instalacije na okolnim objektima, a pre svega na hali sportova u Aleksandrovcu. Obaveštavam vas da na okolnim objektima postoje ispravne gromobranske instalacije, pa ovaj nesrećni slučaj ne treba zloupotrebljavati u političke svrhe i molim vas da zarad istine o tome obavestite sve poslanike. Doktor Jugoslav Stajkovac, predsednik opštine Aleksandrovac“.Dužna sam da pročitam zato što je stvarno došlo do tragičnog događaja i treba imati meru u našim političkim obračunima i ne koristiti ovakve stvari zbog porodica poginulih devojčica. Ne mora da ostane mrlja na našem radu. Molim vas da se uzdržite od kvalifikacija političkih kada su u pitanju tragični slučajevi.Reč ima Boško Obradović.

se tiče kupovine odbornika, kada vam SNS govori o kupovini odbornika mogu samo da se nasmejem jer ste kupili pola Srbije i toliko je preletača u redovima SNS da jednostavno zaista ne bi trebalo da pominjete tu temu, jer vi ste, što se kaže, najveći trgovci odbornicima što je najvažnije i što vas najviše boli to je što je pala vlast SNS u jednoj opštini u Srbiji, u Novoj Varoši, što ste pali sa vlasti i što je to sada jedna potencijalna zaraza koja sada može da se širi

žičara u koju je investirano tri miliona evra republičkih i lokalnih para data je na 15 godina privatnom licu za jedan dinar.

praktično renoviran i rekonstruisan takođe je prodat privatnom licu.Znači, vreme je da se progovori o korupciji u redovima SNS i vreme je da vidimo da li ta korupcija ima zaštitu na najvišem nivou SNS. Ako se borite protiv korupcije, gospodo naprednjaci, krenite da čistite iz svojih redova. Nova Varoš je pravi primer i razumem zašto se plašite Nove Varoši, jer je tu poslata poruka svima da može da padne sa vlasti SNS i ovo je početak iz Nove Varoši. **Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, kako je pala vlast SNS u Novoj Varoši to je objasnio moj uvaženi kolega, gospodin Krsto Janjušević, tako što je došlo do trgovine odborničkim mandatima, što u Srbiji nije redak slučaj. Tako da, gospodine Obradoviću, nemate čime mnogo da se pohvalite. Nema opštine u Srbiji i nema grada u Srbiji u kome ste vi na legalan način na vlasti. Dakle, nigde vas u Srbiji narod nije izabrao na izborima koji su održani 24. aprila.Što se tiče FAP-a, tačno je da su Aleksandar Vučić i Vlada Srbije pokušali da reše problem FAP-a, da su vođeni razgovori sa finskom kompanijom. Finci su odustali, ali to nije krivica Vlade RS i to nije krivica nikoga od nas. Za razliku od vas mi probleme svakako pokušavamo da rešavamo. Neke uspemo, neke ne.Šta ste vi u predizbornoj kampanji radili. Da li se sećate šta ste radili u Vladičinom Hanu? Aleksandar Vučić je u Vladičinom Hanu prisustvovao otvaranju turske kompanije „Teklas“. Vi ste sutradan došli u Vladičin Han, slikali se ispred te kompanije i rekli evo vidite primer kako ne treba da se radi. Ova kompanija nije trebala da dođe ovde. Ova kompanija treba da se sruši zato što je u pitanju strani investitor. Nije bitno što će tu da radi 150 ili 200 ljudi. Nije bitno što ćemo da oživimo jug Srbije, ali ova kompanija treba da se zatvori. To je bila ekonomska politika koju ste vi ponudili građanima Srbije, a kako ste ušli u ovaj parlament i uz pomoć čijih sve snaga, to vi, gospodine Obradoviću, jako vrlo dobro znate.Kada

Nemate vi ništa ni protiv LGBT populacije. Kada su mahali svojim zastavama na ovom skupu ispred Skupštine u Kralja Milana bili su vam dobri. Znači, vama kada nešto odgovara u datom momentu onda je to odlično, a kada vam ne odgovara onda ste za porodicu, onda ste za LGBT.Sve u svemu, vrlo je jasno šta ste uradili u Novoj Varoši. Niste uradili ništa pozitivno i sem Nove Varoši navedite mi još jednu opštinu ili grad u Srbiji u kojoj se legalno na vlasti i gde vas je narod izabrao 24. aprila 2016. godine.(Goran

pa se priča o temama koje nisu tema dnevnog reda. Tako da vas molim da što duže budete ovde, iskreno.Druga stvar, čestitam vam na sjajnim rezultatima u Priboju. Ako je stvarno situacija takva, ja sam oduševljen.

2000. kada je preuzeta odgovornost, prvo moram da podvučem tu crtu, niko ne otima opštine, niko ne osvaja opštine, niko ne osvaja Republiku ili Vladu, preuzima se odgovornost, u ime građana se vodi politika. U ovom trenutku vi ste preuzeli odgovornost da vodite politiku, ali smo izgubili 10 godina i nekoliko tehnoloških revolucija u tom FAP-u.Iskreno želim da svaka investicija uspe u Srbiji, tako i „Sisal“ ili već ko je pregovarač i znam koliko je to teško, ali molim vas samo da ne optužujemo one koji nisu za to odgovorni, već su odgovorni neki drugi koji sede, ali vi ste verovatno vrlo mladi u tom trenutku bili, i sede u vašoj

koleginice i poštovane kolege, poštovane građanke i građani, ne tako davno slušali smo o tome kako su naši građani lenji, već dva dana slušamo kako predstavnici lokalnih samouprava ne rade dobro svoj posao na čelu sa predsednicima opština, što je negde za mene paradoksalno, imajući u vidu činjenicu da su uglavnom u većini opština u strukturama u kojima se odlučuje su predstavnici SNS, ali hvala što javno priznajete da prosto nemate stručne kadrove za rad u jedinicama lokalne samouprave, i rekli ste i ministarka je rekla da će se bolje kontrolisati rad u lokalnim samoupravama.Sutra ćemo možda optužiti lekare ili zdravstvene radnike da nam zbog njih ne funkcioniše dobro sistem zdravstvene zaštite ili prosvetne radnike, roditelje, decu da nam zbog njih ne funkcioniše sistem ali nismo čuli ništa o odgovornosti državnog sistema, državnog operativnog sistema, koji je vrlo često u kvaru, koji se sa vremena na vreme restartuje novim izborima, nakon čega instaliramo nove uglavnom neke piratske verzije, i taj novo-stari operativni državni sistem ponovo u nekom trenutku prestane da radi na adekvatan način i onda se pribegava merama, između kojih je i jedna od ove koju danas predlažete ovim zakonom, sve mere uglavnom koje državno operativni sistem donosi najviše pogađaju i uvek jedino građane Republike Srbije i to naravno one najugroženije.Takođe

za vraćanje tih dugova i da postoje brojni drugi načini gde se sredstva mogu uštedeti. Recimo, imali smo situaciju da je gradska vlast ukidala stipendije, gradska vlast Grada Beograda, stipendije za studente sa invaliditetom, pa ih vraćala neposredno pred parlamentarne izbore 2016. godine.Ono što mene zanima gospođo Brnabić, rekli ste da ćete se truditi da se najvažnije usluge socijalne zaštite zadrže, da ne dođe do njihovog ukidanja, ali mi nije jasan mehanizam kako ćete utvrditi koje su to najznačajnije usluge, da je, da se narodski izrazim, svakom svoja muka najveća. Postavljam vam pitanje u ime porodica osoba sa invaliditetom, da li vi možete u ime Vlade da garantujete da ni jedna usluga socijalne i zdravstvene zaštite koja se odnosi pre svega na ovu populaciju i na druge ugrožene grupe neće biti ukinuta time što ćete smanjiti budžete jedinicama lokalnih samouprava? Hvala.

korist građana Republike Srbije i za sve lokalne samouprave, koje odlično rade, da ponovim sedam puta, osam puta, ponoviću sedam puta, osam puta, deset puta.Dakle, dva dana se trudim da dajem konkretne primere lokalnih samouprava koje su fantastične

22 radnika manje od dozvoljenog zaposlenih, naplata prihoda preko 95%, 17% samo izdvajaju za plate, svaka čast, svaka čast, i devastirana opština, hvala vam.Nova Varoš jednu trećina budžeta u poslednje tri godine izdvajala za kapitalne rashode, u 2015. godini opština izdvojila 40% za investicije,

dom zdravlja i apoteka sa kojima druge lokalne samouprave često imaju problema likvidni i posluju normalno. Paraćin 25% manje zaposlenih od dozvoljenog broja, otplatili sve dugove doma zdravlja koji su nasleđeni, tu su mogli da se otplate dugovi. Beograd centralizovane javne nabavke, ušteda od 1,2 milijarde dinara u protekle dve godine.Možemo godine.Možemo da nastavimo sa lokalnim samoupravama, ali hoću da vam kažem da postoje lokalne samouprave i da sam ovde da kažem da postoje fantastične lokalne samouprave i da je, ja mislim, jedna od mojih ključnih poruka za ovih poslednjih 48 sati. 48 sati. Da ste me slušali, ne bi bilo korektno da kažete da mi ovde govorimo da predstavnici lokalnih samouprava ne rade svoj posao, zato što neke lokalne samouprave rade posao i mnogo bolje nego što radi državna uprava i počeli su profesionalizaciju pre nego što je počela državna uprava i znaće kako da iznesu i ovaj teret, koji je teret koji snose svi građani Srbije zbog makroekonomske stabilnosti Srbije. **Maja

vaspitanju i obrazovanju naše dece i studenata. Neka ih vodi misao velikog švajcarskog pedagoga Pestarlocija, koji je rekao, citiram: „Oduševljenje što ću moći da pokrenem svoje ruke dalo mi je toliko snage da se mogu popeti na najviše Alpe, samo da mogu započeti“, završen citat.Sada, dame i gospodo, prelazimo na Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Ovaj Predlog zakona ima svoje utemeljenju u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića

Dame i gospodo, dajem na znanje građanima Republike Srbije i vama, gospodo narodni poslanici, da je ekspoze predsednika Vlade Aleksandra Vučića najprecizniji, najkonkretniji, najveći, skraćena verzija 260 strana, i najbolji od svih 73 prethodna ekspozea predsednika vlada Srbije, počevši od prvog predsednika Vlade moderne Srbije Prote Mateje Nenadovića 1805. godine do danas, gospodo, računajući tu i prethodni ekspoze predsednika Vučića od 27. aprila 2014. godine.Na stranici 20. skraćene verzije ekspozea predsednik Vlade, govoreći o makroekonomskoj stabilnosti zemlje, pored ostalog je rekao, citiram: „Usvojićemo novi zakon o finansiranju lokalne samouprave sa ciljem unapređivanja sistema finansiranja lokalne samouprave i otklanjanja postojećih neravnoteža između centralnog i lokalnog nivoa vlasti“, završen citat.Evo ga Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, gospodo, na klupama, danas raspravljamo o njemu. Šta želim reći sa tim? Tako to radi naš predsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić i SNS, po sistemu retko viđenom u političkoj kulturi, jedino uspešnom sistemu, a to je sistem - rečeno, napisano i urađeno. Evo, prošlo je dva meseca, ono je rečeno, napisao u ekspozeu i danas, kako vidite, urađeno.Odlična urađeno.Odlična je stvar što je došlo do Predloga zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, zato što je postojeći, kojeg je donela vlast bivšeg režima 2011. godine, neadekvatan, nesvrsishodna i ne doprinosi u dovoljnoj meri fiskalnoj konsolidaciji, ne pridonosi u dovoljnoj meri ukupnom smanjenju fiskalnog deficita i ne pridonosi u dovoljnoj meri očuvanju makro-ekonomske stabilnosti, a to su temelji na kojima počiva reforma za koju smo se mi naprednjaci opredelili. Zato ovim Predlogom zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave mi zapravo otklanjamo vertikalnu neravnotežu koja je nastala još 2011. godine.Gospodo godine.Gospodo narodni poslanici, jedan narodni poslanik u prepodnevnoj raspravi stranke bivšeg režima, a bio je i premijer, bio je i savezni ministar unutrašnjih poslova, rekao je da nije dobro što Vlada radi na smanjenju deficita i stvaranju suficita. Ja sam šokiran ovom izjavom. Dozvolite da ipak kažem da najveći uspeh Vlade Republike Srbije u 2015. godini jeste što je stvorila takav privredni ambijent da je ukupna privreda Srbije prekinula seriju neprofitnog poslovanja i završila sa neto dobitkom od 144 milijarde a u 2014. godini završila sa 133 milijarde gubitka. Znači, kada zbrojimo jedno i drugo, to je 277 milijardi. to je 277 milijardi. Da smo pod stranim direktnim investicijama jedna od pet zemalja najatraktivnijih u evropskoj industriji i po broju radnih mesta iz direktnih stranih investicija u 2015. godini bili postigli zaposlenost 108%, dakle, duplo više nego u 2014. godini.Gospodo narodni poslanici, zapravo mi ovim zakonom usklađujemo preraspodelu prihoda ostvarenih po osnovu poreza na zarade između jedinica lokalnih samouprava i nivoa Republike Srbije. Ja neću govoriti zašto, danas smo manje-više čuli razloge zbog čega je to. Međutim, po zakonu od 2011. godine, 80% prihoda od poreza na zaradu pripadalo je lokalnoj samoupravi.Ono što je važno, to je da ovaj model nije našao utemeljenje u modernoj fiskalnoj praksi. To je važno, gospodo narodni poslanici. Moderna fiskalna praksa preporučuje da porez na zarade dominantno pripada centralnom nivou vlasti, a ne lokalu. Mi smo imali u prethodnom periodu ono što smo imali, a to je dovelo do, tako da se izrazim da naši građani razumeju, do pljačkanja naše države. Dakle, kada se danas govorilo o dugu, nismo mi nasledili 19,5 milijardi duga, kako neko reče, nego 60, plus 40 onih koje su isparile iz privatne privatizacije, kako to kažu neke komisije pri EU, nedavno sam pročitao taj podatak.Upravo te mere bivšeg režima iz 2011. godine dovele su do nesrazmera između obaveza i pripadajućih prihoda centralnog i lokalnog nivoa, i to je bio problem. Usvajanjem ovog predloga zakona o izmenama zakona iz 2011. godine zapravo mi otklanjamo vertikalnu neravnotežu koja je nastala tada 2011. godine.Gospodo godine.Gospodo narodni poslanici, vraćanjem četiri milijarde i 800 miliona dinara sa lokalnog nivoa na centralni nivo vlasti mi sprovodimo jednu od mera fiskalne konsolidacije, za koju smo danas čuli da naši politički protivnici nisu za to, u cilju smanjenja fiskalnog deficita i očuvanja makroekonomske stabilnosti zemlje, a to pridonosi modernizaciji Republike Srbije,

Prebacujete ono što ste vi učinili. Uništili ste našu prošlost, našu sadašnjost, budućnost dece naše. Da ste ostali samo godinu dana na vlasti, uništili bi i naše korenje. Hvala lepo. Na listi poslednja govornica, Nataša Mićić.Izvolite, Nataša. **Nataša Mićić** Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministarka, na osnovu dosadašnje rasprave moglo bi se zaključiti da smo postigli konsenzus o tome da je Zakon o finansiranju lokalne samo uprave iz 2011. godine bio zapravo loš. Ali, ono što je važnije od toga, jeste da izvučemo neke pouke i zaključke. Ova rasprava nam zapravo može pokazati u kakvom stanju se nalazi država, kako funkcioniše Vlada, ali i na kraju krajeva govori dosta i o nama poslanicima.Nakon pet godina trpljenja štete, država je trpela štetu, a cenu za tu štetu smo plaćali svi mi građani, Vlada je danas ovde pred nas izašla sa predlogom izmene koja se sastoji samo u jednom jedinom članu koji se odnosi na preraspodelu poreza na zarade sa lokalne samouprave na republički nivo. To dovoljno govori, dakle, jedan član kao odgovor na petogodišnje trpljenje štete i katastrofalan zakon jasno govore da se samo radi o premošćavanju. Dakle, o pukom premošćavanju. To je ono što ukazuje da zapravo Vlada i funkcioniše samo po tom principu, a to je ili premošćavanje ili drugi način, a to je skrivanje problema, odnosno zatvaranje očiju pred problemima pred kojima se nalazimo.Što se tiče nas poslanika, takođe bi trebalo reći da svi koji su kritikovali taj zakon iz 2011. godine, to je radila i vladajuća većina, da dobar deo vladajuće većine danas sedi i podržava ovu većinu, većinu, a tada je glasala za zakon iz 2011. godine bez ikakve odgovornosti. Isto tako dobar deo i opozicije. Mi smo bili protiv usvajanja tog zakona i tada smo rekli da to neće dovesti ni do modernije i efikasnije samouprave, da to neće povećati kapitalne investicije i da će to napraviti štetu na republičkom nivou. mi smo bili opoziciona stranka i, naravno, nije bilo razumevanja za naše shvatanje i naše stavove, ali podsetiću danas sve koji se pozivaju na Fiskalni savet, da je tada Fiskalni savet takođe upozoravao na moguće posledice.Ono

bi trebalo da bude decentralizacija nadležnosti, dakle ovlašćenja i odgovornosti i finansijska decentralizacija. O tome smo govorili i prilikom usvajanja ovog lošeg zakona. Znači, jedno bez drugog ne može.Nadam ne može.Nadam se da će novi zakon imati sluha za to, a vas, ministarka, molim da pogledate sve što smo govorili, možda će vam nešto koristiti za taj nacrt novog zakona.Ne slažem se, nisam optimista kao vi, da će to lokalne samouprave nadoknaditi tako što će se boriti protiv sive ekonomije ili tako što će preurediti baze podataka o imovini, niti će to taj novi zakon o naknadama i taksama takođe rešiti jer su sve to pojedinačni koraci i to su sve i dalje premošćavanja, dakle, potrebne su nam suštinske reforme, potrebna nam je izmena poreskog sistema. Poreska uprava je jedna od najslabijih karika u ovoj zemlji jer se i rešenja donose proizvoljno, drakonske su kazne, apsolutno lokalne samouprave pribegavaju nekim nekim načinima kako bi ostvarile što veći prihod od poreza na imovinu, kao što su npr. povećanje prve zone, zatim, oni se oglušuju o obavezu da je potrebno objaviti stopu amortizacije kako bi kako bi bili pravično razrezani porezi na imovinu, a ne da neki vlasnici objekata koji su stari po 50-60 godina plaćaju istu cenu poreza kao što to plaćaju vlasnici koji imaju objekte u novogradnji.Naravno, iznad svega važna je kontrola, važno je smanjiti bespotrebne troškove, partijsko zapošljavanje i to tek sve ukupno, sve te mere zajedno tek mogu da daju rezultat, a ovako parcijalno, paušalno, apsolutno nećemo stići nigde. Zato se nadam da će taj novi zakon o lokalnoj samoupravi i finansiranju lokalne samouprave ponuditi bolja rešenja. Mi smo svakako za to da decentralizacija bude sprovedena na što bolji i što pravedniji način.Još bih spomenula i to da ne bi trebalo da se pravi ta atmosfera suparničkog odnosa između lokalnih i centralnih prihoda, da je takođe da je takođe napraviti koordinaciju između ta dva nivoa, jer samo zajedno i lokalni i republički nivo u dogovoru mogu postići neke rezultate. Hvala